að í samræmi við nýjar reglur um samkomutakmarkanir verða eftirtaldar breytingar gerðar á sóttvarnareglum á Alþingi, þetta er samkvæmt tillögu forseta og viðbragðsteymisins og var kynnt í forsætisnefnd í morgun: Í fyrsta lagi verður grímunotkun á fundasvæði ekki lengur skylda heldur tilmæli. Eru þau tilmæli sérstaklega áréttuð í tilviki atkvæðagreiðslna ef menn sitja lengi á þingfundasvæðinu. Í öðru lagi er gert ráð fyrir að nefndafundir haldi áfram í gegnum fjarfundarbúnað, en kjósi nefndir að halda staðfund, sem þeim er þá frjálst, verður grímuskylda hjá öllum nefndarmönnum. Leiðir það af sjálfu í samræmi við núgildandi takmarkanir, ef menn sitja lengi í afmörkuðu rými þá gildir áfram grímuskylda. Í þriðja lagi er létt á takmörkunum hvað varðar gestakomur. Þær skulu þó tengjast þingstörfunum og ekki vera skoðunar- eða kynnisferðir eingöngu fyrir gesti þingmanna. Í fjórða og síðasta lagi er reiknað með að frá og með 15. júní geti þátttaka þingmanna í alþjóðastarfi farið fram með venjulegum hætti, þar með talið ferðalög, eftir því sem hefðbundið funda- og ráðstefnuhald hefst á nýjan leik.

Herra forseti. Síðustu daga hafa birst frekar ónotalegar fréttir af hópi sem kallar sig skæruliðadeild og starfar innan stórs sjávarútvegsfyrirtækis og er til í að beita alls kyns meðulum til að koma höggi á fólk sem þau telja andstæðinga sína. Hópurinn ræðir m.a. sín á milli að beita sér í kosningum í stéttarfélagi, veltir því sama fyrir sér varðandi prófkjör einstakra stjórnmálaflokka, kortleggur ummæli blaðamanna, listamanna, embættis- og stjórnmálamanna og beitir sér gegn þeim. Ég geri ráð fyrir því að forsætisráðherra hafi fylgst með þessu og fyllst óhug eins og margir landsmenn. Við skulum hafa það á hreinu að hér er ekki um að ræða einangrað tilvik endilega heldur fyrirbæri sem er nýtt og aðferð sem er nýtt víðar í grófri sérhagsmunagæslu. Þetta verður hins vegar að kenna okkur að það þarf að bregðast við þróun sem skekkir atvinnulífið, bjagar umræðuna, veikir stjórnmálin og grefur undan lýðræðinu og við þurfum að bregðast við áður en það verður of seint. Það verður hins vegar ekki gert með því að veikja Samkeppniseftirlitið, leggja niður skattrannsóknarstjóra eða draga kerfisbundið tennurnar úr eftirlitsstofnunum. Það verður gert með því að styrkja þær. Það verður gert með vandaðri lagasetningu og það verður gert með nýrri stjórnarskrá sem tryggir rétt fjöldans. Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra: Telur hún að lýðræðinu stafi ógn af vinnubrögðum af þessu tagi? Telur hún að þau geti veikt eftirlitsstofnanir og fjölmiðla og leitt til þess að sérhagsmunir verði settir ofar almannahagsmunum? Og síðast en ekki síst: Er hún tilbúin að styðja breytingar á auðlindaákvæði sínu í ljósi þessara frétta þannig að tímabinding allrar nýtingarsamninga verði áskilin?

óeðlileg og á ekki að líðast í lýðræðissamfélagi. Þannig er það. Við þurfum að átta okkur á því að aðilar sem eru í forystu fyrir jafn stórt fyrirtæki og þarna er um að ræða bera ábyrgð gagnvart samfélagi sínu og þetta er ekki að bera ábyrgð gagnvart samfélaginu. Svona gera menn einfaldlega ekki. Hvað getum við gert og hvað hefur verið gert? Ég held að þegar við lesum um

að skoða stöðu þeirrar stéttar í fjölmiðlalögum. Ég minni á það að þegar fjölmiðlalögin voru samþykkt á sínum tíma, 2011, var gert ráð fyrir heildarendurskoðun þeirra innan tiltekins tíma og þar voru gerðar ákveðnar breytingar hvað varðar réttarstöðu blaðamanna. En hlutirnir breytast hratt. Annað atriði sem ég hef nefnt eru skoðanaauglýsingar, sem eru þá ekki auglýsingar stjórnmálaflokka því

lög um varnir gegn hagsmunaárekstrum, ný upplýsingalög. Allar miða þessar breytingar að því að efla gagnsæi og gagnsæi er undirstaða þess að við séum með öflugt lýðræðissamfélag.

Herra forseti. Ég hefði kosið að hæstv. ráðherra svaraði skýrar, hvort hún væri tilbúin til að fallast á tímabundnar heimildir skilyrðislaust. Fyrr í vetur voru hugmyndir evrópskra stórliða í knattspyrnu um 15 liða ofurkeppni

en sami forsætisráðherra vill núna festa í sessi einhvers konar ofurdeild nokkurra sjávarútvegsrisa með því að leggja fram auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem gerir ekki ráð fyrir tímabundnum nýtingarsamningum.

og heldur þar því fram að ég vilji afhenda stórútgerðinni nýtingarheimildir varanlega. Hv. þingmaður veit vel að það er ekki það sem stendur í því ákvæði sem er hér til umfjöllunar, heldur er einmitt verið að undirstrika að þessar heimildir verði ekki afhentar með varanlegum hætti. Það þýðir að þær eru annaðhvort tímabundnar eða uppsegjanlegar. Á það sama að gilda um allar nýtingarheimildir óháð gerð auðlindar? Það er kannski stóra spurningin sem við stöndum frammi fyrir þegar um er að ræða til að mynda landgæði sem yfirleitt eru afhent til einnar aldar í senn en þó ekki varanlega. Þetta er það sem við höfum auðvitað rætt mikið. Mér finnst mikilvægt að við getum rætt þetta með málefnalegum hætti

Virðulegi forseti. Í Kjarnanum segir réttilega í dag, með leyfi forseta: „Hér hefur verið brotinn samfélagssáttmáli. Þeir sem hann brutu sækja vald sitt til kerfislegs vanda sem stjórnmálamenn þurfa að hafa þor og dug til að taka á.“ Mér heyrist, eftir orðaskiptin hér á undan, að forsætisráðherra vilji einmitt gera ekki það, heldur skýlir hún sér á bak við það að auðlindaákvæðið sem hún hefur lagt fram skili einhverju, þegar það segir beinlínis í greinargerð með frumvarpinu að það breyti engu

að tryggja betur eðlilegt atvinnulíf? Jú, ég fór yfir það hér áðan. Lagabreytingar, sem ég ætla reyndar að fara yfir á eftir í sérstakri umræðu, sem skipta máli; vernd uppljóstrara, ný upplýsingalög, varnir gegn hagsmunaárekstrum. Ekki man ég til þess að menn hafi mikið beitt sér fyrir þessum málum í tíð fyrrverandi ráðherra sem kemur hér upp og talar um að ekkert sé gert, að staðinn sé vörður um sérhagsmuni. Allt eru þetta mál sem snúast einmitt um að verja almannahagsmuni. Ég hef sagt það skýrt hvað ég telji að þetta auðlindaákvæði snúist um, að mér finnist mikilvægt að það snúist um allar auðlindir landsins og það séu afmarkaðar skýrar grundvallarreglur. Hv. þingmenn geta reynt að snúa út úr því eins og þeir vilja og látið sem svo að ég sé þar með að skipa mér í flokk með stórútgerðinni. En allir sem fylgjast með vita að þessi málflutningur stenst enga skoðun. Sjálf var ég í þeirri ríkisstjórn og mælti fyrir því þegar hér voru lögð til tímabundin nýtingarleyfi. Það hefði verið betur að hv. þingmenn sem þá töluðu hæst gegn því frumvarpi hefðu haft uppi annan málflutning. Þá voru lögð til tímabundin nýtingarleyfi og það frumvarp náði ekki fram að ganga á Alþingi. Hins vegar tókst þá að setja á sérstakt veiðigjald, sem var mjög mikilvægt framfaraskref. Ég held að við ættum einmitt að nálgast þetta verkefni þannig að við horfum í raun og veru á það hvað við getum gert til að skapa aukna sátt um sjávarútveg í landinu

núna. Það er eitt ríkasta hagsmunamál fyrir okkur Íslendinga, fyrir almannahagsmuni, að við höfum forsætisráðherra — og ég treysti forsætisráðherra sem hefur stýrt auðlindavinnunni, stjórnarskrárvinnunni, vel í gegnum tíðina

stjórnarskráin verði ekki lengur þögul um auðlindir og ég held að um margt séum við hv. þingmaður sammála um hvað þarf að koma fram í slíku ákvæði, að við gerum ákveðnar kröfur um það hvernig nýtingu skuli háttað, að þjóðareignin sé undirstrikuð, að við séum að horfa til þess að þetta sé þar af leiðandi ekki afhent neinum til varanlegrar eignar. Ég hef líka sagt það með skýrum hætti, bæði hér í þessum ræðustól og líka á fundum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, að nú er það nefndarinnar að fara mjög vel yfir þau sjónarmið sem koma fram og hvort hún telji að þau sjónarmið megi undirstrika með skýrari hætti í þessu ákvæði. Þar stendur ekkert á mér, því að mér fyndist mikilvægast af öllu að Alþingi gæti náð samstöðu um ákvæðið sem undirstrikar þjóðareignina. Ég held að það sé stóra verkefnið.

Virðulegur forseti. Nú hafa Stundin og Kjarninn upplýst að starfsmenn Samherja hafi með vitund og vilja framkvæmdastjóra Samherja staðið í njósnum um rithöfunda, stjórnarfólk í samtökum gegn spillingu, plottað um hvernig megi hræða vitni frá því að vitna gegn þeim í sakamáli og farið í herferðir gegn fjölmiðlafólki bæði hér og í Færeyjum. Þar að auki reyndu skæruliðar Samherja að hafa áhrif á formannskjör í stéttarfélagi blaðamanna og prófkjöri Sjálfstæðismanna þar sem leitað er að arftaka hæstv. ráðherra í oddvitasæti. Allt þetta gerist auðvitað í kjölfarið á uppljóstrun Kveiks um verulega vafasama viðskiptahætti Samherja í Namibíu og víðar sem nú eru til rannsóknar í minnst fjórum löndum og til meðferðar fyrir dómstólum í Namibíu. Hæstv. ráðherra hringdi í Þorstein Má Baldursson, aðaleiganda Samherja, til að spyrja hvernig honum liði eftir að Kveiksþátturinn frægi fór í loftið. Símtalið vakti furðu margra og þurfti ráðherrann að útskýra hvað vakti fyrir honum sem hann gerði með eftirfarandi hætti í Kastljósi stuttu síðar, með leyfi forseta: „Ef sjávarútvegsráðherra hefur ekki áhyggjur af því ef þetta stóra fyrirtæki er ekki að koma fram með þeim hætti sem menn telja eðlilegt þá finnst mér bara sjálfsagður hlutur að ýta á eftir því að það standi við þær skuldbindingar sem það hefur gagnvart samfélaginu.“ Ég spyr því með vísan í þessi orð: Hefur hæstv. ráðherra áhyggjur af þeirri áróðurs- og rógsherferð sem fyrirtækið hefur rekið að undanförnu gegn fjölmiðlum, félagasamtökum og jafnvel nánum samstarfsmönnum hans á þingi? Telur hæstv. ráðherra að Samherji standi við þær skuldbindingar sem fyrirtækið hefur gagnvart samfélaginu eða ætlar hann að ýta á eftir því? Ætlar ráðherra að bregðast við og þá hvernig?

Ég vil taka það strax fram að fyrstu viðbrögð mín við hinu svokallaða Samherjamáli og Namibíuskjölunum þegar það kom upp, voru þau að

Ég hef áhyggjur af því ef það er eitthvað óeðlilegt í gangi, með hvaða hætti fyrirtæki blanda sér í stjórnmálabaráttu einstakra stjórnmálaflokka, verkalýðsfélaga o.s.frv. Einstaklingum er þetta að sjálfsögðu fullkomlega heimilt hvar og hvenær sem þeir kjósa og vilja. En ef fyrirtæki taka með einbeittum hætti ákvörðun um að fara að beita sér með slíkum hætti er það að allra mati og flestra mati ekki ásættanlegt. Að því leyti til get ég tekið undir áhyggjur hv. þingmanns af því að ef það er að verða lenska að fyrirtæki sem þykir að sér sótt fari að beita sér með þeim hætti sem þar um ræðir.

Ég vitna aftur í orð hæstv. ráðherra úr Kastljóssviðtalinu forðum þar sem hann sagði einnig, með leyfi forseta: „Hvað yrði sagt ef ráðherra sjávarútvegsmála hefði yfir höfuð enga skoðun á því að þetta stóra fyrirtæki sem allir hafa taugar til, ef hann reyndi ekki að ýta á það að menn svöruðu ekki þeim ávæningi sem borinn yrði á þá og væri í gangi?“ Ég velti fyrir mér, virðulegi forseti: Hvað eigum við að segja? Hvað eigum við að segja um sjávarútvegsráðherra sem hefur ekkert um þetta risavaxna mál að segja sökum æpandi vanhæfis? Finnst hæstv. ráðherra virkilega ekkert athugavert við það að hann sitji í þessu embætti á meðan Samherji stundar sínar fordæmalausu árásir á alla sem voga sér að gagnrýna framgöngu fyrirtækisins? Setur það embættið ekki niður að hafa þar mann sem getur ekki beitt sér, getur ekki tjáð sig með neinum markverðum hætti um framgöngu fyrirtækisins?

húsaleigubætur og í félagsbótakerfinu sem bætast ofan á þetta. Þetta veldur því að það fólk er sent í sárafátækt, fátækt og sumir rétt skrimta.

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnirna. Nú verð ég að játa að ég hef ekki kynnt mér skýrsluna sem hann vitnar til í hörgul, en ég vil þó draga það fram að þegar við ræðum um almannatryggingar þá erum við annars vegar með ellilífeyrisþega og hins vegar örorkulífeyrisþega og það eru ekki nákvæmlega sambærileg kerfi vegna þess að þeim hluta almannatryggingakerfisins sem varðar eldri borgara

Þegar kemur að eldri borgurum hækkuðum við svo frítekjumark vegna atvinnutekna strax í upphafi þessa kjörtímabils í 100.000 kr. og síðan var sveigjanleiki aukinn til að samræma atvinnuþátttöku lífeyristöku með lögum um hálfan lífeyri, fyrir utan félagslegan viðbótarstuðning.

til þess að koma betur til móts við tekjulægsta hópinn í hópi örorkulífeyrisþega. En hins vegar er ég þeirrar skoðunar að það þurfi ákveðna heildarendurskoðun á uppbyggingu framfærslukerfisins hjá örorkulífeyrisþegum (Forseti hringir.) þannig að við getum betur stutt við þau,

eins og þau séu algjörlega sambærileg. Þau eru það einfaldlega ekki. Staða eldri borgara er að meðaltali mun betri vegna þess að þar eru margir sem eiga lítið skuldsett eða skuldlaust húsnæði og lífeyrisréttindi í lífeyrissjóðakerfinu fara vaxandi með hverjum árgangi.

Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra: Er það í alvöru þannig að verið sé að vinna þessar rannsóknir og kosta til þeirra fjármunum? Þótt þetta séu ekki stærstu tölurnar í þessu umhverfi þá er eitthvað symbólískt í því að það sé því sem næst verið að

Það er ekki boðlegt að við hendum peningum í óþarfa og þó að það hafi verið gert samkomulag um þetta í nóvember 2019 þá eru aðstæður gjörbreyttar.

Stjórnvöld eru ekki að undirbúa uppbyggingu á nýjum flugvelli í Hvassahrauni. Hins vegar hafa skýrslur margra liðinna ára bent á Hvassahraun sem líklegastan kost, komi til þess að flytja þurfi Reykjavíkurflugvöll. Við höfum verið sammála um það, að undangengnum ákveðnum rannsóknum, að verði það niðurstaðan

Það verður væntanlega tilbúið um áramót ef ekki verða tafir á því vegna anna sérfræðinga okkar hjá Veðurstofunni við að kljást við jarðhræringar einmitt á Suðurnesjum, á þessu svæði. Er ekki skynsamlegt að fá það áhættumat, hv. þingmaður, hérna inn áður en við förum einhliða að taka ákvarðanir sem okkur finnst vera skynsamlegar,

og ég stend 100% við það að Reykjavíkurflugvöllur verður þar sem hann er í óbreyttri mynd og möguleikar hans á að þjóna því sem hann á að þjóna verða ekki skertir

Ég hef líka skrifað undir það samkomulag og hyggst standa við það. Og ólíkt hv. þingmanni treysti ég mér til að bíða í nokkra mánuði eftir nýju áhættumati frá helstu sérfræðingum okkar áður en ég tek ákvörðun sem mér virðist vera augljós. En mér finnst skynsamlegra að fá

Forseti. Af hverju skiptir traust máli og af hverju er mikilvægt að vinna sér inn traust? Í skýrslu starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu er að finna útskýringu á því af hverju traust er mikilvægt, sem nauðsynlegt er að hafa til hliðsjónar í þessari umræðu. Þar segir, með leyfi forseta: „Það virðist vera mjög algeng skoðun eða upplifun að handhafar ríkisvalds — og þá einkum löggjafinn — sem hafa það hlutverk að móta stefnu og leikreglur samfélagsins til framtíðar séu ekki líklegir til að sinna því með viðunandi hætti og af heilindum. Þeim takist ekki að tryggja jöfn tækifæri fólks og því megi gera ráð fyrir því að ákveðnir hagsmunaaðilar njóti forgangs, ákvarðanir ráðist af öðru en almannahagsmunum og að forystufólki stjórnmála og stjórnsýslu sé fremur annt um að verja slíkt kerfi en að breyta því í þágu almennings og samfélagsins.“

„Vantraust af þessu tagi getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Þær geta birst í að stefnumótun ríkisvaldsins nýtur ekki trausts og er jafnvel ekki tekin alvarlega. Það getur líka haft þau áhrif að draga úr virðingu við lög og reglur. Ef sú skoðun er algeng að reglur séu iðulega settar til að þjóna sérhagsmunum, og sú upplifun að umdeildar ákvarðanir séu ólögmætar er viðvarandi hluti af afstöðu borgaranna til ríkisvaldsins, eiga samskipti stjórnvalda og borgaranna undir högg að sækja.“ Ein Ein birtingarmynd vantraustsins til valdhafa þessa dagana sést í nýrri bylgju #metoo. Mörgum finnst kerfið hafa brugðist þeim. Því leitar fólk annarra leiða að réttlæti; hjá fjölmiðlum eða á samfélagsmiðlum. Ég hef heyrt þó nokkra þingmenn tjá áhyggjur sínar af þeirri þróun en á sama tíma hef ég síður heyrt þá tjá áhyggjur sínar um ástæður þess að vantraustið sé til staðar. Traust til Alþingis hefur aldrei verið mjög hátt. Fyrir efnahagshrunið árið 2008 mældist það í kringum 30–40%, við hrunið datt það niður í 13% en mælist núna 34% í þjóðarpúlsi Gallups eða á svipuðum stað og fyrir hrun. Spurningin sem það vekur er augljós: Er það ásættanlegt traust til Alþingis að einn af hverjum þremur trúi því að kjörnir fulltrúar séu almennt að beita ríkisvaldi í þágu almennings og samfélags?

Ég veit ekki hvort það er raunhæft markmið, sérstaklega ekki í þeirri pólitík sem stunduð er í dag, ofan á upplýsingaóreiðu og falsfréttir, pólitík sem á það til að ýkja stórkostlega eða ljúga jafnvel blákalt að kjósendum sínum. Er það nokkuð nema eðlilegt að slík pólitík verðskuldi vantraust? En hverjum á að trúa í því vantraustsumhverfi sem við vinnum? Þess vegna spyr ég hæstv. forsætisráðherra hverjar séu helstu áskoranir sem þarf að mæta á næstunni til að efla traust á stjórnmálum. Þversögnin er augljós: Hvers vegna ættum við að trúa svarinu?

Þessa dagana erum við nefnilega að verða vitni að því hvernig reynt er að myrða mannorð með arði af sameiginlegum auðlindum í siðleysisvörn vegna siðlausra verka. Vinnubrögðin voru opinberuð í samskiptahópnum PR Namibía og tengjast beint stærstu útgerð Íslands, Samherja. Vinnubrögðin voru líka opinberuð í fréttaflutningi Stundarinnar, Kveiks, Al Jazeera og The Namibian fyrir einu og hálfu ári síðan. Vandinn er kerfislægur og birtist okkur reglulega í einstökum siðferðislegum álitaefnum eins og Samherjamálinu, Landsréttarmálinu, uppreist æru, í Ásmundarsal, í ráðningu ráðuneytisstjóra, á Klausturbar, í Glitnisskjölunum, Panama-skjölunum og í fullt af öðrum einstökum málum. málum. Eitt sinn sagði ráðherra að hún væri ekki hlynnt þeirri afstöðu að smætta kerfislægan vanda í einstök siðferðisleg álitamál. Þá verð ég að spyrja ráðherra: Hvað á að gera í þessum einstöku álitamálum sem eru einmitt birtingarmynd vandans? Á meðan vandinn er kerfislægur ná stjórnvöld ekki árangri því að vantraust spillir aðgerðum stjórnvalda. Ég veit að hæstv. ráðherra vill ná árangri. Vandinn er að á meðan við spólum í sama farinu komumst við ekkert áfram. Því endurtek ég: Hverjar eru helstu áskoranirnar sem þarf að mæta á næstunni til þess að efla traust á stjórnmálum?

þess vegna setti ég niður hóp í upphafi þessa kjörtímabils til að kanna heildstætt hvaða þættir hefðu áhrif á það traust sem almenningur ber til kjörinna fulltrúa og handhafa framkvæmdarvalds í landinu. Það er flókið viðfangsefni því að þetta er ekki vinsældakeppni, heldur snýst þetta um traust innviðanna og traust undirstaðnanna í samfélagi okkar. Þessi starfshópur skilaði skýrslu þar sem hann gerði tillögur að aðgerðum sem skiptast í átta meginsvið og 25 einstakar tillögur. Mér fundust þetta

Sett voru lögbundin viðmið um afgreiðslutíma úrskurðarnefndar um upplýsingamál og komið á fót hlutverki ráðgjafa um upplýsingarétt almennings. Varnir gegn hagsmunaárekstrum, önnur kerfisbreyting sem kemur okkur áfram kemur til móts við tillögur um samræmdar reglur um hagsmunaskráningu. Þetta er fyrsta lagasetning sinnar tegundar hér á landi. Ég veit að við eigum eftir að draga ýmsa lærdóma af því hvernig gengur að innleiða þessa lagabreytingu. En hver er tilgangurinn annar en að skapa traust og tryggja að æðstu handhafar framkvæmdarvalds vinni störf sín í þágu almennings af heilindum? Ég veit líka að það verður ástæða til að endurskoða þetta þegar komin er einhver reynsla á framkvæmdina. Ég held að það sé þess vegna mjög mikilvægt að muna að þegar við setjum lög er verkinu ekki lokið heldur skiptir máli hvernig lögin eru framkvæmd og hvaða árangri þau skila. Þarna er líka komið til móts við tillögur starfshóps sem tengjast hagsmunavörðum, starfsvali æðstu embættismanna eftir að þeir láta af störfum og samskiptum stjórnvalda við hagsmunaaðila. Það skiptir mjög miklu máli líka að fylgjast mjög vel með framkvæmd þeirra laga. Þriðja lagasetningin er svo um vernd uppljóstrara. Sérstök heildarlög um efnið tóku gildi 1. janúar og ég er mjög ánægð með þá kerfisbreytingu. OECD hefur nú gefið umsögn sína, vinnuhópur OECD um varnir gegn mútugreiðslum,

þar sem ætlunin er að fara í viðhorfskönnun meðal starfsfólks Stjórnarráðsins um slíkar reglur og reyna þá að efla ákveðið samráðsferli hjá þeim sem eiga að vera undirorpnir þeim siðareglum. Vinna við endurskoðun á siðareglum er svo samofin því verkefni að efla fræðslu og gagnrýna umræðu um siðferðileg efni. Þar erum við sömuleiðis að efna til aukinnar fræðslu um siðareglur og hagsmunaárekstra, upplýsingarétt almennings og tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna.

það sé skýrt hvernig ákvarðanir eru teknar, hverjir hafi verið kallaðir til samráðs og það sé sérstök skylda hjá stjórnvöldum að kalla fleiri til samráðs. Ég nefni í því samhengi rökræðukönnun sem haldin var hér í nóvember 2019 um breytingar á stjórnarskrá. Ég heyri að margir þingmenn eru ekki endilega sáttir við þær tillögur sem komu út úr því samráðsferli, sem sannanlega var samráðsferli við almenning í landinu. Ég held að við eigum að nýta slíka aðferðafræði miklu oftar. En þá þurfum við líka að spyrja okkur: Eru þingmenn reiðubúnir að fylgja niðurstöðum sem koma úr slíku samráði? Það getur brugðið til beggja vona með það. Auðvitað eru þingmenn fyrst og fremst bundnir af sannfæringu Það sem ég er að reyna að segja hér er að þetta eru ekki átaksverkefni, þetta gerist hægt og bítandi og það skiptir máli — hv. þingmaður nefndi að traust á Alþingi hefði aukist, væri núna 34%. Þingið vermir fjórða neðsta sætið yfir þær stofnanir sem mældar eru í þessari könnun. En það breytir því ekki að traustið hefur vaxið um 16 prósentustig á tveimur árum, þ.e. um helming, þannig að það kann að vera nokkuð góður árangur. En samt er það auðvitað ekki ásættanlegt að Alþingi sé í fjórða neðsta sæti þegar við mælum traust. Auðvitað geta traustskannanir verið að einhverju leyti háðar dægursveiflum

maður byrja á einhverju nærtæku; sjálfum sér. Ég held að það sé kannski hollt fyrir okkur öll sem erum í pólitík að hugsa með þeim hætti þegar við veltum fyrir okkur

Við höfum orðið vör við það og vitni að því mörg hver að ráðherrar í ýmsum ríkisstjórnum hafa brotið jafnréttislög ítrekað, skipulagslög og lög um sóttvarnir. Við höfum dæmi um það að Reykjavíkurborg brýtur lög jafnréttis, fánalög og lög um opinber útboð ítrekað. Þarna er kannski verk að vinna fyrir okkur sem erum í stjórnmálum, að fara einfaldlega að lögum. Það er líka ágætt fyrir okkur að hugsa til þess að stjórnmálaflokkarnir sem stofnanir

þá held ég að þau orð sem ég hóf mál mitt á, orð Sørens Kierkegaards, að sá sem brenni í skinninu yfir því að breyta heiminum eigi að byrja á einhverju nærtæku, nefnilega sjálfum sér,

Þetta er mantra sem heyrist gjarnan úr herbúðum Pírata. Ég velti fyrir mér: Hvaða skilaboð er verið að senda til þjóðarinnar með þessu? Sá flokkur sem hefur fengið flest atkvæði í kosningum til þings og í allmörgum sveitarstjórnum um landið og fólkið sem kýs þennan flokk, er það þá bara spillt?

tala það inn í þjóðina að hér sé raunveruleg og erfið spilling. Við eigum að ráðast á það en við eigum að nálgast það á réttum forsendum, hv. þingmaður.(Forseti

Ég fékk tækifæri til þess að sinna kosningaeftirliti í Hvíta-Rússlandi þar sem ég varð vitni að kosningasvindli. Ég varð vitni að því hvernig vilji þjóðarinnar var að engu gerður. Við höfum nýverið heyrt fréttir af því hvernig stjórnarfarið í Hvíta-Rússlandi er þar sem flugvélar eru látnar lenda og blaðamenn eru dregnir út til að fangelsa þá. Það er vissulega alvarlegt. Með þessu er ég ekki að segja að hér á landi sé allt í hinu fínasta og hér á landi þurfum við ekki að hafa áhyggjur af neinu en við erum ekki á sama stað og þessar þjóðir. Og þegar íslenskir þingmenn fara á erlenda grundu og tala með þeim hætti